hefur falið ráðuneyti sínu að endurskoða frumvarp um ótímabundin leyfi fyrir lagareldi eins og fram kom í fjölmiðlum í gær. Ég fagna þessari ákvörðun ráðherra enda hefur það endurspeglast í umræðunni að ekki er sátt um frumvarpið í óbreyttri mynd. Gríðarlega mikilvægt er að gera breytingar á núverandi kerfi hvar umhverfi, íbúalýðræði, hagur nærsamfélaga o.fl. er ekki í forgrunni. Í frumvarpinu má finna miklar breytingar þar sem m.a. er gengið lengra en í nágrannalöndum okkar hvað varðar þessa málaflokka og er það vel. Umræðan hefur að mörgu leyti verið ósanngjörn og það er dapurlegt þegar unnið er að mikilli bragarbót á óviðunandi kerfi að orðræðan orðræðan fari einungis í það sem neikvætt er. Ég geri ráð fyrir því að við munum sjá breytingar á málinu inni í hv. atvinnuveganefnd. Ég Ég styð það að málið taki breytingum, en mig langar að hvetja bæði þingheim og þjóðina til að kynna sér allar þær góðu breytingar sem felast í frumvarpinu þar sem í fyrsta sinn er verið að standa með íslenskri náttúru.

Forseti. Píratar jarðtengja alla sína umhverfis- og loftslagsstefnu með varúðarreglunni, þeirri grundvallarreglu umhverfisréttar sem krefst þess að við ígrundum vandlega allar ákvarðanir sem geta haft neikvæð áhrif á náttúru og lífríki. Píratar vita að til þess að takast á við loftslagsvandann þurfum við að breyta viðmiðum samfélagsins þannig að vöxtur þess sé í sátt við umhverfi og náttúru. Við vitum að náttúran hlustar ekki á útúrsnúninga og undanþágur og að til þess að ná árangri fyrir framtíðarkynslóðir þarf nýja nálgun í stjórnmálum og í hagkerfinu. Núverandi ríkisstjórn skilur ekki þetta samhengi hlutanna og lætur eins og loftslagsvandinn sé eitthvert tæknilegt úrlausnarefni og talar eins og loftslagsvandinn sé bara spurning um fleiri virkjanir og meiri raforkuframleiðslu. Á peppfundi Sjálfstæðisflokksins eftir páska gekk varaformaður flokksins t.d. svo langt að segja: Við þurfum ekki fleiri áætlanir um minni losun, við þurfum bara að virkja, virkja, virkja. Forseti. Í landi eins og Íslandi sem framleiðir meira af endurnýjanlegri raforku en nokkurt annað ríki þá er loftslagsvandinn ekki orkuvandi nema í hugum stjórnmálafólks sem á erfitt með að átta sig á stóru myndinni; að loftslagsvandinn krefst þess að við verndum líffræðilegan fjölbreytileika og náttúruna til framtíðar. Píratar eru aftur á móti mjög meðvitaðir um þær kröfur sem framtíðarkynslóðir geta með réttu gert til okkar sem förum með völdin í samfélagi dagsins í dag. Við þurfum réttlát umskipti þar sem allir geta verið með. Við verðum að framleiða minna drasl og meiri gæði við verðum fyrst og fremst að vernda firði okkar, líf á landi og sjó frá óafturkræfum skaða. Aðeins þannig getum við horft stolt um öxl og skilið jörðina eftir fyrir börnin okkar. Sá merki atburður átti sér stað í gær að mælaborð farsældar barna, nýtt verkfæri við innleiðingu farsældarlaganna og gagnadrifinnar stefnumótunar um hag barna, var opnað. Þetta mælaborð hefur verið í vinnslu frá samþykktum löggjafar um samþætta þjónustu í þágu farsældar barna frá árinu 2019 og sinnir mikilvægu hlutverki til framtíðar hvað varðar söfnun haldbærra gagna á ríkis- og sveitarstjórnarstigi. betri yfirsýn yfir stöðu farsældar barna í hvívetna og nýtingu gagna til að vinna að frekari farsæld barna hér á landi. Mælaborðið byggir á fimm grunnstoðum farsældar sem eru helstu forsendur þess að börn vaxi og dafni með eðlilegum hætti í nútíð og framtíð. Grunnstoðirnar eru menntun, heilsa og vellíðan og öryggi og vernd, lífsgæði og félagsleg staða, þátttaka og félagsleg tengsl. Verkfæri þetta getur reynst vera eitt mikilvægasta verkefni stjórnvalda. Við getum nýtt mælaborðið við að halda áfram stærstu og mikilvægustu kerfisbreytingum sem gerðar hafa verið hér á landi í málaflokki barna undanfarinn áratug áratugi. Tölfræðigögnin nýtast einnig í þeim tilgangi að koma snemma auga á mögulega hnúta í kerfinu sem leysa þarf úr, greina viðkvæma hópa sem grípa þarf og ná yfirsýn yfir samfélagsáskoranir bæði í nútíð og framtíð.

en búið er að leggja sterkan grunn til framtíðar í þágu barna og ungmenna hér á landi. Verkefnin hafa hlotið mikla athygli hér á landi sem og erlendis en fjöldi erlendra ríkja hefur áhuga á þessum verkefnum.

hefur leitt til átaka og sennilega mestu blóðsúthellinga og hörmunga mannkynssögunnar. Menn toguðust á hér í gegnum tíðina og rifust um afstöðu til efnahagskerfa. Það var kommúnismi versus kapítalismi. Svo hafa umhverfismálin orðið fyrirferðarmeiri í umræðunni, sem betur fer. Við erum ekki eins föst í trúnni og við vorum. Við erum tilbúin að horfa á á möguleika annarra hugmynda en okkar sjálfra sem hugsanlega betri hugmynd. Nú hefur það gerst hér í þinginu hvað varðar þá afleitu hugmynd sem var kynnt okkur hér fyrir helgi um ótímasetta afhendingu fjarðanna okkar til stórfyrirtækja frá öðrum löndum, að eftir að tekið var til skrifa og máls um það efni þá hafa þeir sem lögðu þetta fram séð að sér og ákveðið að þetta var hugsanlega ekki eins góð hugmynd og þeir héldu sjálfir, eða lögfræðingarnir sem vísað er til, sem hljóta eiginlega að hafa verið norrænir eða Norðmenn, lögfræðingar þeirra sem áttu mestra hagsmuna að gæta. Það á eftir að koma í ljós. Ég tel að batnandi manni sé best að lifa og ef þeir sem eru tilbúnir að viðurkenna að kannski var lagt upp á röngum nótum eru tilbúnir að sjá að þetta var byggt á misskilningi eða röngum hugmyndum, þá tel ég það til góðs.

Virðulegi forseti. Í gær fengum við fregnir af því að meðferðarstöðin Vík verði lokuð í sumar. Aðspurður sagði heilbrigðisráðherra að það væri ekkert mál að redda þeim fjármunum sem þyrfti í verkefnið. Hann væri alltaf tilbúinn í samtalið. að á sama tíma og það eru 700 manns á biðlista bara eftir að komast inn á Vog og 100 manns inn á Krýsuvík þá á að fara að loka eftirmeðferðarstöðinni sem skiptir öllu máli.

Heilbrigðisráðherra og ríkisstjórnin öll hefur ítrekað hafnað tillögum okkar í Flokki fólksins og annarra stjórnarandstöðuflokka um að auka framlög til SÁÁ. Við höfum kallað eftir auknu fjárframlagi til að bregðast við vaxandi vanda árum saman. Hvað segja ríkisstjórnarflokkarnir þegar tillögurnar koma til atkvæða? Nei, nei og aftur nei. Þetta er ósanngjarnt. Þess vegna er það svo

Flokkur fólksins lagði til að aukaframlag til SÁÁ um 520 milljónir um síðustu áramót. Allir þingmenn Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins og Vinstri grænna sem voru viðstaddir sögðu nei. Það er óásættanlegt að ríkisstjórnin hunsi fíkniefnavandann ár eftir ár. Þetta er banvænn sjúkdómur og menn eiga ekki að þurfa að vera í biðröð til að komast að, ekkert frekar en þeir sem eru með hjartveiki eða

Hér er horft til stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar þar sem segir að mótuð verði heildarstefna um fiskeldi hér á landi auk þess sem mótuð verði stefna um lagareldi í heild sinni, þ.e. sjókvíaeldi, landeldi, hafeldi og þörungaræktun. Það má sjá í þessu frumvarpi að brugðist er við athugasemdum sem komu fram í stjórnsýsluendurskoðun Ríkisendurskoðunar. Þá var horft til skýrslu Boston Consulting Group, sem er greining á framtíðartækifærum og áskorunum í lagareldi á Íslandi. Í skýrslu Boston Consulting Group kemur fram að Ísland geti skapað sér samkeppnisforskot í lagareldi, en til þess þarf sterkan ramma utan um eldið og stjórnsýslan hefur ekki náð að fylgja eftir þeim vexti sem orðið hefur í

Það er ósk mín að umræða um þetta frumvarp fái heiðarlega umfjöllun og verði fjarri þeim drónaárásum sem borið hefur á í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum á þau samfélög sem búa við sjókvíaeldið sjálft. forseti. Að gefnu tilefni og í ljósi yfirlýsingar hæstv. matvælaráðherra um lagareldisfrumvarpið sem hér hefur verið talsvert til umræðu, þá sérstaklega sá þáttur er snýr að

forseti, að í ræðu minni um þetta frumvarp í síðustu viku varaði ég við þessari breytingu og taldi hana óskynsamlega í ljósi þeirra gríðarlegu valdheimilda sem stjórnvöldum væri falið, óljósum jafnvel eða matskenndum, til að afturkalla leyfi. gríðarlega viðamiklar valdheimildir í ljósi þeirra breytinga. Ég tel skynsamlegt að við stígum skref til baka eins og nú er verið að boða og horfum á þetta út frá meginatriðum málsins. Hvað skiptir máli?

stjórnsýslureglur og eftirlit sé skilvirkt, eðlilegt og sanngjarnt. Þetta er kjarni málsins. Ég tek fagnandi allri umræðu um þetta í málinu sem bíður okkar hér í þinginu. Lykilatriðið er

og nýtingar náttúruauðlinda og svo verndunar umhverfis. Það er í þágu fólksins og í þágu landsmanna allra.

sem er að teiknast upp innan löggæsluembætta landsins og hefur gert um síðustu ár. Fjöldi lögreglumanna í landinu er svipaður og fjöldi starfandi lögreglumanna var fyrir 35 árum 35 árum þrátt fyrir að íbúum landsins hafi fjölgað um 60% á sama tíma, ef tekin er inn í myndina stytting vinnuviku lögreglunnar. Þá er þjóðfélagsgerðin mikið breytt, gríðarlegur fjöldi ferðamanna sem heimsækir landið, sem og að Ísland fer ekki varhluta af skipulagðri brotastarfsemi og netbrotum sem virða engin landamæri. Breyttum viðfangsefnum lögreglunnar hefur verið mætt af stjórnvöldum með millifærslum innan innra skipulags. Til að auka við rannsóknir kynferðisbrota, heimilisofbeldis, efnahagsbrota, skipulagðrar brotastarfsemi, svo eitthvað sé nefnt, fækkar í útkallslögreglu. Staðan þar er orðin langt frá því að vera viðunandi; allt of fáir á vakt, menntunarhlutfall óviðunandi og þeir sem eru menntaðir eru með litla starfsreynslu. Þrátt fyrir að ársverkum löggæslustofnana, þ.e. ekki bara lögreglumanna heldur allra starfsmanna stofnana, hafi fjölgað verulega á tímanum frá 2015–2023 sem og að rekstrarframlög hafi hækkað umfram verðbólgu og launavísitölu,

Ljóst er að sú hækkun á framlögum og fjölgun ársverka hefur farið í átaksverkefni og ný verkefni tengd breyttum veruleika lögreglu en eftir sitja embættin með skerta grunnþjónustu útkalls og grunnrannsóknir. Því er afar brýnt að brugðist verði við í nýrri fjármálaáætlun því útkallslögregla er mikilvægur þáttur í grunninnviðum þjóðarinnar sem við verðum að tryggja svo lögregluembætti landsins geti sinnt verkefnum sínum lögum samkvæmt.

Við erum að taka þátt í Eurovision, að mér skilst reyndar, en við erum engu að síður að taka þátt í Eurovision. Einhver myndi segja að þessi atriði væru gott merki um farsælt og gott samfélag og það er það aldeilis, en við erum einnig svo heppin hér að geta nefnt mýmörg önnur atriði sem eru til marks um okkar góða samfélag. Við erum á efstu listum allra þeirra lista sem við viljum gjarnan vera á. Hér erum við með frið, annað en vinir okkar í Úkraínu sem við vorum að styðja við hér í gær. Við erum með jafnrétti.

og svo mætti lengi telja. Við erum í stuttu máli, forseti, í einu besta samfélagi heims. En það breytir því ekki að hér má oft gera betur og við erum í þeirri lúxusstöðu að geta þá horft og einbeitt okkur að hinum smærri atriðum sem aðrar þjóðir geta ekki einu sinni leyft sér.

Það stendur mér nærri og ég hef lagt fram mál hér á þingi, bæði hvað varðar að efla sjálfsákvörðunarrétt og tækifæri fólks í þeirri stöðu sem og að finna leiðir til að efla kostnaðarþátttöku hins opinbera.

Ég tek undir með hv. þm. Hildi Sverrisdóttur, við búum hér í einu öflugasta og besta velferðarsamfélagi heims og ég vil segja að það kemur ekki til af sjálfu sér. Fyrir því þurfti að hafa og það tókst okkur, íslenskri þjóð,

Þetta er ótrúleg orðræða hér úr þessum sal og ef við ætlum að hafa þetta að leiðarljósi þá komumst við ekkert áfram. Því fagna ég tillögum sem komu fram í morgun frá starfshópi um aðra orkukosti.

annars staðar, sem skapar þau verðmæti sem íslensk þjóð flytur út. Við skulum sameinast á þeim báti, íslensk þjóð, fyrir íslenska velferð, að búa til samkeppnishæft

Forseti. Við Píratar höfum talað fyrir því að stjórnvöld geri raunhæfa áætlun um orkuþörf til framtíðar og hverfi frá ósjálfbærri stóriðjustefnu. Rými til slíkrar umræðu er hins vegar ekkert hjá núverandi ríkisstjórn. Ráðherra hefur farið mikinn í því að blása út umræðuna og nýta sér baráttuna í loftslagsmálum til að ýta áfram gömlum og úreltum stefnumálum Sjálfstæðisflokksins. Klifað er á því að það þurfi að tvöfalda raforkuframleiðslu, tvöfalda framleiðslu í útbólgnasta raforkukerfi heims. Botnvirkjunarjarm ríkisstjórnarinnar er hins vegar fullkomlega innstæðulaust á meðan ekkert er gert til að tryggja að ný orka fari í orkuskipti. Á sama tíma er lítið gert til að hvetja fólk til að nota almenningssamgöngur þrátt fyrir að ljóst sé að samgöngur standa fyrir mjög stórum hluta af samfélagslosun Íslands. Það ergilegasta við það hversu takmörkuðum árangri ríkisstjórnin er að ná í loftslagsmálum er að tækifærin eru allt í kringum okkur og fólk er tilbúið til að taka þátt. þannig að þetta mikilvæga verkefni stjórnvalda, að draga úr losun frá vegasamgöngum, er að ýmsu leyti líka það viðráðanlegasta. hafa lagt til niðurgreiðslur á tímabilakortum í strætó og hraustlega innspýtingu í stofnleiðir þannig að bæta megi núverandi kerfi á meðan við bíðum eftir borgarlínu. Við viljum stórefla almenningssamgöngur um allt land og standa þannig sérstaklega vörð um ferðafrelsi ungs fólks og greiða leið ferðamanna um landið. Svo viljum við horfa enn lengra til framtíðar með áform um lestakerfi sem gæti fyrst um sinn náð 50 km út frá höfuðborgarsvæðinu og búið þannig í haginn fyrir samfélagsþróun þar sem vistvænar samgöngur eru útgangspunkturinn. Það góða við stöðuna er að almenningur er tilbúinn eins og sést á því hvernig sala á vistvænni ökutækjum hefur rokið upp og sést á þeirri byltingu sem hefur orðið í samgönguhjólreiðum árið um kring. (Forseti hringir.) En til að gera þessa þróun mögulega þarf að tryggja að vegakerfið geri ráð fyrir fjölbreyttum samgöngumátum. Stjórnvöld þurfa því nauðsynlega að gera sitt þegar kemur að vistvænum samgöngum. (Forseti hringir.) Þær eru nauðsynlegar til að draga úr losun og byggja upp nútímalegt samfélag til framtíðar. Almenningur er tilbúinn. forseti. Það særir réttlætiskennd þjóðarinnar þegar gæði landsins eru afhent fáeinum til nýtingar án þess að þjóðin fái eðlilegt endurgjald. Þess vegna erum við að upplifa mikla reiði í samfélaginu núna vegna þeirra fyrirætlana sem ríkisstjórnin birtir í framlögðu frumvarpi um lagareldi. Þar er ætlunin að afhenda þeim, sem nú hafa komið sér fyrir í fjörðum landsins með umdeilt fiskeldi, heimild til að halda úti starfsemi sinni um aldur og ævi. Hingað til hafa þessi fyrirtæki haft tímabundið leyfi til 16 ára en nú á að gera þessar heimildir ótímabundnar, varanlegar, eilífar. Það er eðlilegt að þjóðinni sé misboðið þegar stjórnvöld leyfa sér að standa í eins grímulausri sérhagsmunagæslu og birtist í þessu frumvarpi. Þjóðin er orðin þreytt á því að láta misnota sig með þessum hætti. Allt frá því að framsal aflaheimilda var heimilað hefur þessi sérhagsmunagæsla verið við lýði. Örfáir útvaldir nýta náttúruauðlindir í eigu þjóðarinnar eins og þeim hentar og aðrir eru útilokaðir. Er nema von að þjóðinni svíði það þegar svokölluð kvótaeign gengur kaupum og sölum og erfist milli kynslóða sem fá milljarða í heimanmund og geta gert það sem þeim sýnist fyrir sameiginlegar náttúruauðlindir? Á sama tíma eru endalausir biðlistar eftir þjónustu hvert sem litið er og margar fjölskyldur geta ekki stöðu sinnar vegna veitt börnum sínum það sem eðlilegt getur talist. Áður en lengra er haldið er nauðsynlegt að tryggja skýran lagaramma utan um nýtingu náttúruauðlinda, allra náttúruauðlinda, þar sem kveðið er á um tímabundna nýtingu og auðlindagjald til þjóðarinnar. Það á við um þetta og það á líka við um vindinn

sem gæti orðið næsta útflutningsævintýri Dana í þágu loftslags og umhverfis. Græna reiknilíkanið á að hjálpa til við að móta græna ríkisfjármálastefnu. Politiken segir að mikill erlendur áhugi sé á nýju grænu kristalskúlunni, sem kallast „grøn reform“ og danskir vísindamenn hafa þróað í samstarfi við danska fjármálaráðuneytið. Reiknilíkanið getur sýnt hvernig breytingar á ríkisfjármálum hafa áhrif á loftslag og umhverfi og öfugt. Dönsk greiningarstofnun er að þróa verklag um hvernig beita megi græna reiknilíkaninu í Póllandi, Ítalíu, Finnlandi og Belgíu. Hugmyndin er að löndin sendi fulltrúa til Danmerkur þar sem þeir fá kennslu í því hvernig Danir hanna módelið og móta tæknina. Síðan smíða þeir það sem þeir kalla smáútgáfu af reiknilíkaninu sem löndin geta notað til að greina loftslagsstefnu sína og meta kostnaðinn og áhrifin á ríkisfjármálin. Módelið á að gera löndunum kleift að beina fjármunum í þær áttir sem gefa mestan árangur í loftslags- og umhverfismálum. Það er ekki slæm hugmynd, forseti, fyrir íslenska ráðamenn að leita ráða hjá Dönum í þessum efnum. Okkur hefur ekki gengið svo vel hingað til. Við þurfum í það minnsta að kannast við mikilvægi umhverfis fyrir efnahag og velferð almennings. Umhverfið ræður lífsskilyrðum fólks, dýra og plantna. Við þurfum að anda að okkur fersku lofti. Við þurfum ferskt vatn til að drekka, land til að rækta, loftslag til að gera jörðina byggilega og ósonlag til að vernda heilsu manna. Umhverfið gegnir lykilhlutverki fyrir hagkerfið og við þurfum að haga efnahagslífinu þannig að það mæti þeim áskorunum sem við stöndum frammi fyrir. Látum það snúast um fólk og auðlindir, ekki bara um peninga heldur um lífvænlegt umhverfi.

Herra forseti. Nú er kosningabarátta vegna forsetakjörs að hefjast fyrir alvöru en það er mikilvægt á meðan því gengur og athyglin er þar að Alþingi sé ekki værukært og og gleymi að sinna hlutverkum sínum því hér bíða stór mál sem í flestum tilvikum hafa ekki verið kynnt enn þá. En nýverið var kynnt ný ríkisstjórn og það fylgdi sögunni að hún myndi einkum leggja áherslu á þrennt; að ná tökum á útlendingamálunum, orkumálunum og efnahagsmálunum eða fjármálum ríkisins. Og nú ríður á, herra forseti, að þingið haldi þessari nýju ríkisstjórn við efnið hvað það varðar.

því að við höfum heyrt mikið talað um alls konar mælaborð. Það er nýjasta ráð ráðherra til þess að virðast vera að gera eitthvað í málunum að kynna mælaborð um allt mögulegt og allt í lagi með það, það er gagnlegt að fá upplýsingar. En það sem ég legg til er að nú verði tíminn nýttur, sá stutti tími sem eftir er af þessu þingi, til að kynna mælaborð ríkisstjórnarinnar. Þá er auðvitað vel við hæfi í ljósi yfirlýstra markmiða að byrja á þessum þremur málum, útlendingamálunum, orkumálunum og ríkisfjármálunum, en þá þurfa menn auðvitað að vita að hverju þeir stefna, hver markmiðin eru, svo að hægt sé að búa til mælaborðið. Ég beini þessu til eða varpa fram þessari hugmynd til hv. þingmanna, einkum stjórnarmeirihlutans, að þeir haldi ráðherrum sínum við efnið, fyrst með þessi þrjú mál, og hvetji þá til að setja upp mælaborð ríkisstjórnarinnar í útlendingamálum, orkumálum og fjármálum ríkisins.

Loftslagsstefnan birtist í því að ríkisstjórnin starfar enn þá samkvæmt aðgerðaáætlun í loftslagsmálum sem hefur ekki verið uppfærð í fjögur ár frá síðasta kjörtímabili og loftslagsstefnan birtist í því að framlög til loftslagsmála voru skorin niður um milljarða á fjárlögum þessa árs og stefnt er að enn meiri lækkun á næstu fimm árum samkvæmt fjármálaáætlun. Ég spyr um markmið ríkisstjórnarinnar. Fyrir síðustu kosningar byggðum við Píratar umhverfis- og loftslagsstefnu okkar á vísindum. Það skilaði markmiði upp á 70% samdrátt í losun árið 2030. Það skilaði Pírötum líka hæstu einkunn í Sólinni hjá ungum umhverfissinnum. Í stjórnarsáttmála er sett sjálfstætt landsmarkmið um 55% samdrátt. Þar virðist gengið lengra en í skuldbindingum með Evrópusambandinu frá 2020 sem flest bendir til að stefni í 41% samdrátt í samfélagslosun og þar var gengið enn lengra en í úreltu aðgerðaáætluninni sem miðar við 29% lækkun. Vandinn er að ekkert af þessum markmiðum er að nást. Framreikningur Umhverfisstofnunar frá síðasta ári bendir til að samdráttur í samfélagslosun verði 24% árið 2030. Það er ekki einu sinni helmingur af yfirlýstu markmiði ríkisstjórnarinnar. Því vil ég vita: Hvernig standa markmið stjórnvalda um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda og hver er framreiknaður samdráttur fyrir árið 2030? Ég spyr um aðgerðir ríkisstjórnarinnar. Píratar leggja áherslu á að aðgerðir í loftslagsmálum séu réttlátar og gagnist öllu samfélaginu. Þannig fáum við öll með í það verk sem þarf að vinna í þágu framtíðarkynslóða. Þess vegna hafa Píratar veitt ríkisstjórninni virkt aðhald í sínum áætlunum. Þetta reyndi á þegar ríkisstjórnin studdi fólk til rafbílakaupa án þess að nota tækifærið til að fækka einkabílum og aftur þegar hún breytti stuðningskerfinu svo klúðurslega að sala á rafbílum hrundi um síðustu áramót. Þetta reyndi á þegar til stóð að fella algerlega niður ívilnun til reiðhjóla. Þó að ráðherra tali gjarnan um að nota peninginn þar sem hver króna skili sem mestu var ekkert af þessum skrefum metið út frá loftslagsáhrifum. Hér er ekkert grænt reiknilíkan notað. Langfæstar aðgerðir ríkisstjórnarinnar eru yfir höfuð metnar út frá þessum áhrifum. Því vil ég vita: Hvaða aðgerðir hafa skilað mestum samdrætti á undanförnum árum? Hvaða aðgerðir mun muna mest um til ársins 2030? Er fjármögnun þeirra tryggð og hversu miklum samdrætti mun hver þeirra skila? Ég spyr um jafnvægi á milli loftslagsmála og náttúruverndar. Píratar jarðtengja alla sína umhverfis- og loftslagsstefnu með varúðarreglunni, þeirri grunnreglu umhverfisréttar sem krefst þess að við ígrundum vandlega allar ákvarðanir sem hafa áhrif á náttúru og lífríki. Vöxtur samfélagsins þarf að vera í sátt við náttúruna sem við erum hluti af. Ríkisstjórnin virðist vera á öðrum stað. Á peppfundi til að fagna endurlífgun stjórnarinnar eftir páska gekk varaformaður Sjálfstæðisflokksins svo langt að segja: Við þurfum ekki fleiri áætlanir um minni losun, heldur bara að virkja, virkja, virkja. Í því landi sem framleiðir meira af endurnýjanlegri raforku en nokkuð annað ríki verður loftslagsvandinn ekki leystur með endalaust fleiri megavöttum. Þannig hugsar bara stjórnmálafólk sem sér ekki stóru myndina, að loftslagsvandinn er líka vandi líffræðilegrar fjölbreytni og náttúruverndar. Því vil ég vita: Hvernig mun ráðherra sjá til þess að markmið í loftslagsmálum og náttúruvernd fari saman? Verða markmið um samdrátt í losun tengd við markmið ríkisstjórnarinnar um endurheimt og friðun 30% landsvæðis? Ég spyr um orkuskipti. Við Píratar höfum talað fyrir því að gera þurfi raunhæfa áætlun um orkuþörf til framtíðar og hverfa frá ósjálfbærri stóriðjustefnu. Rými til slíkrar umræðu er ekkert hjá núverandi ríkisstjórn. Frá fyrsta degi hefur ráðherra farið mikinn í því að nýta sér baráttuna í loftslagsmálum til að ýta á úrelta virkjunarstefnu Sjálfstæðisflokksins. Hann klifar á því að það þurfi að tvöfalda raforkuframleiðslu, tvöfalda framleiðslu í útbólgnasta raforkukerfi heims. Það er hins vegar fullkomlega innstæðulaust meðan ríkisstjórnin hefur ekki fest í sessi neinar reglur sem tryggja að ný orka fari í orkuskipti. Því vil ég vita hvaða aðferðum verður beitt til að tryggja að bæði núverandi og ný orka (Forseti hringir.) nýtist í bein orkuskipti umfram aðra starfsemi í ljósi þess að farið er með raforku sem vöru á samkeppnismarkaði?

Þar kemur fram að Ísland hefur uppfyllt skuldbindingar um samdrátt í samfélagslosun og losun vegna landnotkunar. Framreikningur Umhverfisstofnunar frá 2023, sem byggður er á aðgerðaáætlun í loftslagsmálum frá 2020, sýndi fram á 26% samdrátt í samfélagslosun

Hæstv. forseti. Ég var að leita upplýsinga í morgun um þriðju uppfærslu aðgerðaáætlunar ríkisstjórnarinnar um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda sem mér skilst að hafi átt að birtast í apríl. Það er 30. apríl.

Það er eitthvað sem þarf að uppfæra og er búið að ræða lengi og eiginlega óskiljanlegt að hún hafi ekki litið dagsins ljós. Það er alveg rétt hjá hæstv. ráðherra að það er mjög þrýst á orkunotkun, sérstaklega af hálfu stórnotenda hér á landi þessi misserin. En það er ekkert sjálfgefið í því og það er ekkert í lagaumgjörð og reglum hér sem tryggir að ný, græn orkunotkun eða orkuöflun hér á landi skili sér í orkuskiptin, auk þess sem við erum ekki búin að gera áætlun um

við vitum er á leiðinni til okkar? Það er bent á það í nýbirtri samantekt Hrafnhildar Bragadóttur fyrir loftslagsráð að „Fær í 55“ eða „Fit for 55“ frá Evrópusambandinu mun mjög svo auka kröfurnar hér í gegnum EES-samninginn um frekari samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda. Og á meðan við vitum ekki í dag hvort við náum núverandi markmiðum árið 2030 eða þeim sem við höfum bundið í lög árið 2040 þá erum við heldur ekki í færum til þess að aðlagast frekari kröfum sem við munum þurfa að undirgangast.

Fyrst: Minnum okkur á það að við erum sennilega ein grænasta, sjálfbærasta þjóð í heimi, rík af auðlindum og grænni orku sem við erum þegar búin að vera að virkja og nýta samfélaginu til góðs og það eru gríðarleg sóknarfæri fram undan. Aðalmálið snýst um að við gerum þetta í sátt við samfélagið og hvort annað, gerum þetta fallega og í þágu heildarinnar, að við séum ekki að framselja dýrmæta aðstöðu, dýrmætar orkulindir hér einhverjum óviðkomandi, bröskurum utan í heimi. Við erum vonandi núna að afstýra því að vera að afhenda norskum mógúlum firðina okkar til fiskeldis ótímabundið, sem eru góðu fréttir dagsins og gærdagsins. En það sem mér finnst að við þurfum að leggja áherslu á núna er að fara að þeim áætlunum sem lagðar hafa verið fram. Ramminn er skýr. Við þurfum að gæta okkar á því að verða ekki eins og Skotar og Þjóðverjar og að einhverju leyti Danir með 100 og 200 metra turna með Mercedes Benz merkjum á snúningi hér um allt okkar fagra land. Veljum af kostgæfni örfáa staði sem við ætlum að nýta vindorku á, helst úr alfaraleið. Við skiljum þá sem hafa áhyggjur af Hvammsvirkjun eða sínum heimahögum. Engan í þessum sal myndi fýsa að virkja Elliðaárnar með neinum stórkarlalegum hætti. Við verðum að taka tillit til allra þessara sjónarmiða. Ég er ekki haldinn neinum kvíða eða lofthræðslu af neinum toga, eins og Morgunblaðsmenn kalla það, (Forseti hringir.) en við eigum að sjálfsögðu að fylgja þeirri stefnu sem við höfum markað og ég styð hugmynd um mælaborð stjórnvöldum til handa í orkumálum. Ég styð þá hugmynd heils hugar.

enda ekki orðin sjálfstæð enn í orkumálum. Þarna liggja klárlega tækifæri fyrir íslenska þjóð að framleiða sitt græna endurnýjanlega eldsneyti til að koma okkur áfram í samgöngum, en vissulega þarf tæknin að fylgja þar með. Ríkið skapar viss skilyrði í baráttunni og fyrirtæki leggja sig fram við að minnka losun. En mig langar aðeins að forvitnast hvort það séu einhverjar áætlanir til varðandi þennan þátt á milli ríkis og fyrirtækja því það er mikilsvert að fyrirtæki séu að leggja þetta á sig. Ég veit að margir eru að breyta sínum framleiðsluferlum í tengslum við þetta, sem er virðingarvert, en eru einhverjar tölur til varðandi þetta? Við sjáum að skerðingar eru gríðarlega kostnaðarsamar en mörg fyrirtæki hér á landi eru með samninga varðandi skerðanlega orku, sem eru mikilvægir samningar til að fullnýta kerfið okkar

um 55% samdrátt árið 2030 miðað við losun ársins 2005. Það merkir að við verðum að draga úr losun um 6–7% næstu árin. Orkuskipti eru í fullum gangi og hvort sem við horfum til bíla- eða skipaflota eru aðgerðir komnar á fullt. En, virðulegi forseti, hvar eru tækifærin? Mér finnst mikilvægt að við höfum heildarmyndina í huga þegar við hugum að þessum málum. Langveigamesti flokkurinn þegar kemur að losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi er iðnaður en í þeim flokki jókst losun um 122% á árunum1990–2021. Þar hefur losun frá staðbundnum iðnaði eins og ál- og kísilverum aukist um 116% frá árinu 2005 og samsvarar það allt að 40% af losun Íslands ef landnotkun og skógrækt eru ekki reiknuð með. Sá hluti er ekki á beinni ábyrgð stjórnvalda og við verðum að horfast í augu við þá staðreynd, ekki síst í umræðunni um aukna orkuöflun. Virðulegi forseti. Af hverju eigum við að afla grænnar orku, jafnvel með sársaukafullum ágangi á náttúruna og samfélagslega samstöðu, til að selja hana síðan fyrirtækjum sem bera ábyrgð á mestri losun gróðurhúsalofttegunda? Er það ekki eitthvað öfugsnúið?

Virðulegi forseti. Græn orka, grænir hvatar, græn framtíð, það er heitið á loftslagsstefnu Viðreisnar. Við megum nefnilega ekki leyfa okkur að hugsa um þennan gríðarlega mikilvæga málaflokk út frá einhverri tvíhyggju sem mér finnst oft gæta, þ.e. að það sé annaðhvort áframhaldandi uppbygging virkjana eða náttúruvernd. Í okkar huga getur það vel farið saman. Við Íslendingar höfum haft lán til þess og sýnt fram á að það er hægt að byggja upp orkunýtingu samhliða mjög mikilli og mikilvægri náttúruvernd.

í Viðreisn viljum berjast fyrir því, og halda ríkisstjórninni við efnið, að við verðum í fremstu röð þegar kemur að baráttunni gegn loftslagsbreytingum. Þar eru ákveðnar áhyggjur af minni hálfu þegar við höfum þessa ríkisstjórn. Við vitum vel að það vofir núna neyðarástand yfir heimsbyggðinni ef við aðhöfumst ekki og þar verðum við Íslendingar líka að gæta að okkar hlut. Þess vegna verðum við að taka stór og markviss skref og koma á hvötum, til að mynda í þá veru að þeir borgi sem menga. Við þurfum sjálfbæra og ábyrga umgengni við náttúruauðlindir þar sem náttúruvernd helst í hendur við nýtingu. Það er að mínu mati einn helsti lykillinn að grænni framtíð. Þannig eru öll mál umhverfismál. Við eigum að setja okkur þessi háleitu markmið en það eitt og sér dugir ekki. Við þurfum skýra stefnu og svolítið líka sem kemur eiginlega ekki frá ríkisstjórninni, við þurfum ákvarðanir, ekki að halda ákvörðunum í gíslingu eða uppbyggingu orkumannvirkja í gíslingu eins og hefur verið í sjö ár af þessari kyrrstöðuríkisstjórn. Þetta er mjög kostnaðarsamt fyrir samfélagið og við höfum ekki efni á því.

Það er ástæða til að þakka hv. málshefjanda fyrir þessa umræðu. Þetta er mjög stórt mál og aldrei of oft rætt en ekki hvað síst vegna þess að oft gera menn mjög stór mistök þegar þeir eru að fást við stór mál og ekki hvað síst á það við um þetta. Það hvernig núverandi ríkisstjórn hefur nálgast þetta er mjög í anda anda stjórnvalda víðar á Vesturlöndum, þótt það sé yfirlýst markmið þessarar ríkisstjórnar að toppa flest ef ekki öll önnur lönd. Og vegna þess að menn hafa ekki litið á heildarmyndina og langtímaáhrifin hafa afleiðingarnar fyrst og fremst orðið þær að flytja framleiðslu og verðmætasköpun frá þessum löndum annað og það jafnan til landa sem menga miklu meira og losa meiri gróðurhúsalofttegundir við þessa sömu framleiðslu sem svo þarf að flytja með ærnum tilkostnaði og losun aftur til Vesturlanda. Það er því mjög mikilvægt, sérstaklega þegar menn eru að fást við svona stórt mál, að líta á heildarmyndina og langtímaáhrifin. Staða þýsks iðnaðar og raunar bara þýsks hagkerfis fyrir vikið ætti að vera ríkisstjórn Íslands víti til varnaðar og hvetja hana til að endurskoða það með hvaða hætti tekist er á við loftslagsmálin hér. Það besta sem Ísland getur gert fyrir loftslagsmálin, ef við lítum á heildarmyndina, að framleiða sem mesta endurnýjanlega umhverfisvæna orku og framleiða sem mest af vörum hér á Íslandi með þeirri góðu grænu orku sem við höfum og þurfum að nýta mikið betur. Í seinni ræðu mun ég koma nánar inn á samanburðinn við önnur lönd, þ.m.t. Kína, og reyna áfram að útskýra fyrir ríkisstjórninni hvers vegna hún þurfi fyrir alla muni að líta á heildarmyndina og langtímaáhrifin en það skortir algerlega í þessum málaflokki.

Píratar leggja áherslu á að loftslagsaðgerðir séu réttlátar, að ábatinn af þeim nái til alls samfélagsins, því þannig fáum við öll með í þær aðgerðir sem þarf að vinna í þágu framtíðarkynslóða. Á síðustu árum hefur meginþunginn í fjárfestingu ríkisins í loftslagsaðgerðum verið í formi stuðnings við rafbílakaup. Þar skortir ríkisstjórnina hins vegar heildarsýn. Þessi stefna hefur sem dæmi ekki leitt til nauðsynlegrar fækkunar einkabíla. Engu að síður var hér aðgerð sem skilaði árangri en við afgreiðslu síðustu fjárlaga var þessu stuðningskerfi breytt án þess að gripið væri til heildstæðra aðgerða. Afraksturinn er hrun í sölu rafbíla frá áramótum. Grófara dæmi er þegar ríkisstjórnin ætlaði að fella algerlega niður ívilnun til reiðhjóla. Við Píratar tókumst á við hæstv. ráðherra um þessa ákvörðun, enda er þetta ein einfaldasta og skilvirkasta loftslagsaðgerðin sem virkjar ótrúlega stóran hóp fólks til að stunda virkar samgöngur í stað þess að stóla á einkabílinn. Á endanum hafði meiri hluti Alþingis sem betur fer vit fyrir ríkisstjórninni, þá sjaldan, og hélt áfram stuðningi við reiðhjólakaup. Hvernig hyggjast stjórnvöld tryggja að græn umskipti verði réttlát og horfast í augu við að fækka þarf einkabílum á götum Íslands? Þó að hæstv. ráðherra segist stefna að því að hver króna skili sem mestum samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda var hvorug þessara ákvarðana metin út frá loftslagsáhrifum. Fæstar aðgerðir ríkisstjórnarinnar fara raunar í gegnum slíkt mat. Stjórnvöld verða að axla þá ábyrgð sem fylgir valdasetu á tímum loftslagsbreytinga. Í því felst að vernda hagsmuni komandi kynslóða með því að meta allar aðgerðir og útgjöld ríkisins út frá áhrifum þeirra á umhverfi og loftslag. Meginábyrgðin á því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda hvílir á stjórnvöldum og fyrirtækjum. Einstaklingar eiga að búa við aukið valfrelsi, (Forseti hringir.) fá skýrari upplýsingar sem auðvelda þeim að velja umhverfisvæna kosti. Tækifærin eru allt í kringum okkur. Fólkið í landinu er tilbúið.

Loftslagsmál og orkumál eru auðvitað nátengd fyrirbrigði. Það að við getum framleitt orku með umhverfisvænum hætti er auðvitað lykilatriði og þar erum við Íslendingar rík af auðlindum. Það þýðir auðvitað ekki að að við ætlum að virkja hverja einustu lækjarsprænu því að sjálfsögðu viljum við líka vernda hluta af okkar náttúru. En við þurfum líka að horfa til annarra leiða til að framleiða orku en með vatnsaflsvirkjunum eða jarðvarmavirkjunum, eins mikilvægar og þær eru.

Það er að fullu afturkræf virkjun þegar sett er upp vindorkuvirkjun og við sjáum hvað tækninni hefur fleygt mikið fram í þeim efnum. Það að nota sjávarföll er líka að verða raunhæfur möguleiki og við sjáum Færeyinga vinna eitthvað smávegis af sinni orku úr því og vonandi verður hægt að skala það upp innan tíðar og auðvitað ættum við Íslendingar að horfa til þess, nú eða birtu- eða sólarorku. Að sjálfsögðu getum við Íslendingar líka gert betur í því. Ég vil fagna skýrslu sem kom einmitt út í dag um þessa kosti og hvernig hægt er að vinna orku með öðrum kostum en þessum hefðbundnu vatnsafls- og jarðvarmavirkjunum. Þannig að já, ég tek undir það að tækifæri okkar Íslendinga eru mikil og við eigum að nýta þau og við eigum að vera stolt

Frú forseti. Við þurfum að koma á víðtækri þjóðfélagsumræðu um samfélag fyrir alla, um samfélag sem byggir ekki einungis á þeirri hugmynd að svo lengi sem við framleiðum og neytum meira og meira þá sé allt gott, vegna þess að þar eru takmörk. Við þurfum að ræða um væntingar og vonir um samfélag eftir grænu umskiptin. Hvernig viljum við sjá það samfélag? Náttúran, umhverfið og loftslagið þola ekki að haldið sé áfram líkt og við gerum. Losun gróðurhúsalofttegunda hefur ekki þróast í þá átt sem til stóð. Staðreyndirnar tala sínu máli og sýna að loftslagsmálin snúast ekki um val um lífsstíl heldur um lífið sjálft. Allir verða að vera með. Þess vegna þurfa stjórnvöld að vinna samhliða að mannréttindum og auknum jöfnuði. Fólk sem nær ekki endum saman um hver mánaðamót þolir ekki frekari álögur. Stjórnarflokkarnir geta gert málamiðlanir sín á milli líkt og dæmin sanna en þeir geta ekki gert málamiðlun við loftslagið. Hamfarahlýnun er staðreynd og veldur æ meiri skaða. Stjórnmálamenn verða að vera óhræddir við að leiða óumflýjanlegar samfélagsbreytingar. Við megum ekki vera svo hrædd að við þorum ekki að boða það sem nauðsynlegt er. Það er meira í húfi en fylgi einstakra flokka. Almenningur er tilbúinn til að leggja ýmislegt á sig fyrir komandi kynslóðir en stjórnvöld þurfa að vísa veginn með raunhæfum aðgerðum þar sem almenningur hefur krefjandi en viðráðanlegt hlutverk og hið sama á við um fyrirtæki og stofnanir. Við þurfum forystu óhræddra ráðamanna sem byggja upp samkennd og sátt um óumflýjanlegar breytingar og annars konar neysluvenjur.

75 milljónum lítra eða 2.500 lítrum á sekúndu af hreinu vatni sem á að blanda með ógeði frá Evrópu til að gera það nú örugglega súrt og flott. Þessu á að dæla niður. Við vorum að dæla 1.000 tonnum á Hellisheiði

ég held að við getum öll verið nokkuð sammála um að það er mikilvægt að horfa á stóru myndina og horfa á heiminn og hvernig okkar aðgerðir skila sér út í hið stóra hagkerfi. Einnig held ég að það liggi í augum uppi til þess að við náum þessum orkuskiptum og náum árangri í loftslagsmálum þá þurfum við að minnka olíunotkun og brennslu jarðefnaeldsneytis hér á landi. Ég benti á það í fyrra máli mínu að 40% af því sem iðnaðurinn er að nota er jarðefnaeldsneyti og það er alveg gríðarlegt magn gríðarlegt magn og til þess að við getum unnið bug á þessu þá þarf að virkja meira. Við þurfum meiri græna endurnýjanlega orku. Af því að ég kom inn á mikilvægi samninga varðandi skerðanlega orku þá langar mig aðeins að halda áfram þeirri umræðu. Ég kom inn á kostnaðinn fyrir fyrirtækin en mig langar líka aðeins að tengja þetta við lýðheilsumál.

var ekki hér á þingi þegar það mál stóð fast í mörg ár. En við náðum að losa um það og þar eru komnir fram nýtingarkostir og ég bind vonir við að þeir verði að veruleika innan skamms tíma. Við vitum að þetta tekur allt tíma

og nauðsyn þess að tryggja orkuöryggi um land allt. Því get ég að mörgu leyti verið sammála. Hins vegar tel ég mikilvægt að halda því til haga, líkt og málshefjandi og aðrir hv. þingmenn hafa gert hér á undan mér, að eins og staðan er núna er ekkert sem skilgreinir það að orka sem aflað er fari í orkuskiptin. Á samkeppnismarkaði er ekki sjálfgefið að nýir orkukostir fari í orkuskiptin og þess vegna þurfum við að gæta þess. Forgangsröðun orku til innlendra orkuskipta er lykilatriði ef markmið okkar um kolefnishlutleysi og jarðefnaeldsneytislaust Ísland eiga að nást. Það er mikil þörf á því að skapa umgjörð raforkumála sem tryggir það að ný orka, hvort sem hún kemur til vegna nýrra orkukosta, orkusparnaðar eða orku sem losnar, renni til orkuskipta. Við vitum að það tapast ógrynni orku í núverandi kerfi og það þarf að styrkja flutningskerfi raforku. Svigrúm í flutningskerfinu hefur lengi verið lítið, sér í lagi á landsbyggðinni. Við sjáum jú nýleg dæmi þess, t.d. á Vestfjörðum þar sem raforka er tryggð með óákjósanlegum orkugjöfum líkt og dísilolíu með tilheyrandi kostnaði fyrir samfélag og umhverfi. Þetta er vissulega ótækt ástand sem úr þarf að bæta og hér er mikilvægt að lausnir séu í sem mestri sátt við náttúru og samfélag. Við verðum að gera allt sem við getum til að nýta þegar framleidda orku betur áður en við ráðumst í stórfellda nýja orkuöflun. Það er góð og skynsamleg auðlindanýting. Það kostar nefnilega auðlindir, orku og losun að byggja virkjanir, óháð því hvers konar virkjanir er um að ræða. Orkan okkar er endurnýjanleg en ekki óendanleg og ákvarðanir sem teknar eru í dag setja stefnuna fyrir næstu árin, áratugina og komandi kynslóðir.

Við erum búin að fara aðeins yfir vandamálin og yfir stöðuna en ég væri mjög gjarnan til í að sjá á spilin hjá ríkisstjórninni, sjá raunverulegan árangur raungerast. Við verðum að hraða orkuskiptum á öllum sviðum, þetta vitum við, því að ef eitthvað hefur gerst á

Viðreisnar, að leggja árlega fram aðgerðaáætlun og uppfæra markmið okkar byggð á samþykktri loftslagsstefnu og alþjóðlegum skuldbindingum. Þetta er ekki nema sjálfsagt, en aðgerðaáætlun um samdrátt í gróðurhúsalofttegundum vantar af hálfu ríkisstjórnar og átti að birta nú þegar í þessum mánuði. Auðvitað er þetta að vissu leyti dæmigert fyrir ríkisstjórnina. Það vantar aðgerðir, það vantar ákvarðanir, það vantar stefnu og leiðtoga. Og ég vil taka undir það sem hér var sagt áðan:

Frú forseti. Eins og ég nefndi hérna áðan ræðum við stórt og mikilvægt mál og Ísland vill vera þar leiðandi. Svo gagnrýndi ég reyndar aðeins hvernig menn nálgast það. En hversu mikil geta áhrif okkar orðið? Því að í samanburði við önnur lönd þá losum við ekki mikið. Ísland losar á við aukninguna, ekki losunina heldur aukninguna, í Kína á tveimur sólarhringum og níu klukkustundum. Með öðrum orðum: Ef Ísland hyrfi af landakortinu, sykki í sæ, þá væri bara aukningin í Kína næstu tvo daga og níu klukkustundir þar á eftir til þess fallin að vinna það upp. Hversu miklu við ætlum við að fórna fyrir svo lítil áhrif? Þá myndu einhverjir hugsanlega segja, og eðlilega: Ja, þótt Ísland sé lítið þá getum við reynt að hafa góð áhrif, sýna fordæmi, hafa áhrif á Vandinn er bara sá að önnur lönd, lönd utan Evrópu ekki hvað síst, hafa engan áhuga á að fara eftir þessu fordæmi

á meðan hér á Vesturlöndum og ekki hvað síst á Íslandi nálgast menn þetta þannig að það þurfi að draga úr neyslu, með öðrum orðum draga úr velferð, og leggja ný og ný gjöld, refsigjöld á borgarana, til þess að ná niður einhverju af þessum tveimur sólarhringum og níu klukkustundum sem er aukningin í Kína. Við verðum þess vegna að mínu mati að forgangsraða miklu betur og

Ég vil byrja á að þakka fyrir þessa snörpu og góðu umræðu um mikilvægt mál. Hæstv. ráðherra stóð undir væntingum þegar hann tók fyrri helming ræðu sinnar í að söngla: Virkja, virkja, virkja. benti síðan á sóknarfærin sem kalla ekkert á virkjanir. Vegasamgöngur er hægt að afgreiða án nýrrar orku. Þar eru orkuskiptin í hendi. Hins vegar benti ráðherrann réttilega á orkuskipti sem myndu kalla á mikla orku. Útgerðin og flugið væru mjög orkufrek orkuskipti, en það er sýnd veiði en ekki gefin. Þar er tæknin ekki einu sinni til staðar. Í seinni helmingi ræðu ráðherrans voru flest svör giska óskýr. Ég klóra mér enn í kollinum varðandi það hvert sé eiginlegt markmið ríkisstjórnarinnar um samdrátt í losun fyrir 2030. Ráðherrann virðist stefna á 40% sem ríkisstjórnin ætlar að sækja í samningum til Brussel, en síðan virðist Umhverfisstofnun hafa reiknað út úr ókominni aðgerðaáætlun að niðurstaðan verði 35% af aðgerðunum.

Svo verð ég að benda á að þessa ofurtrú ráðherra á að öll orka sem hér sé framleidd muni einhvern veginn sjálfkrafa fyrir töfra skila sér beint í orkuskipti

sýnir til grænna umskipta, stefnu sem byggir á þessum góða grunni sem ríkulegar auðlindir hafa gefið okkur, stefnu sem byggir upp betra (Forseti hringir.) og heilnæmara og skemmtilegra samfélag til framtíðar. En til þess þurfum við nýja ríkisstjórn þar sem flokkar sem eru sammála um þessa stefnu sitja saman við borðið.

og það er örugglega fróðlegt að hlusta á þingflokksfundi þar því að þar eru menn algjörlega út og suður. En bara til upplýsingar, þegar menn tala um að það sé hræðilegt að stórnotendur séu að fá orku: Hvað eru stórnotendur? Það er engin stóriðja á leiðinni. Það er ekkert slíkt. Það eru mörg hundruð megavött,

En ég kannast ekki við að það sé verið að flytja fyrirtæki úr landi. Hann talaði hér um að menn tapi á því að fara í grænu orkuskiptin. Ég bara spyr: Töpuðum við á því að fara í hitaveituvæðinguna? Er einhver sem heldur því fram? Það er bara langur vegur frá. Við erum að taka út olíu og jarðefnaeldsneyti og við erum að setja íslenska endurnýjanlega orku í staðinn. Hér hefur verið aðeins minnst á flutningsmannvirki. Það er verið að fara í stærstu

og þrátt fyrir að bílum hafi fjölgað út af bílaleigubílum um 55% þá hefur aukningin einungis verið um 20%. Þannig að þetta er allt saman á réttri leið en við þurfum að

Frú forseti. Ég mæli hér fyrir hönd meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003, barnabætur, sérstakur vaxtastuðningur. Frumvarpið felur í sér tvenns konar breytingar á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003. Annars vegar er lagt til að barnabætur hækki og dregið verði úr tekjuskerðingum, með það að markmiði að fleiri foreldrar njóti stuðningsins. Hins vegar er lagt til að á árinu 2024 verði sérstakur vaxtastuðningur til heimila með íbúðalán ákvarðaður og greiddur inn á höfuðstól lána eða til að lækka afborganir lána. Þessar breytingar má rekja til stuðnings ríkisstjórnarinnar og Sambands íslenskra sveitarfélaga vegna langtímakjarasamninga á vinnumarkaði í mars 2024. Efnahags- og viðskiptanefnd hefur fjallað um málið og fengið á fund sinn gesti auk þess sem umsagnir bárust og gert er skilmerkilega grein fyrir því í nefndaráliti sem liggur frammi og hægt er að kynna sér en ég ætla ekki að rekja frekar hér. Það kom fram þegar mælt var fyrir frumvarpinu og í umsögn sem nefndinni barst frá Skattinum að gert væri ráð fyrir því að lögin kæmu til framkvæmda við álagningu opinberra gjalda í lok maí. Meiri hlutinn og raunar nefndin öll, vil ég segja, hefur lagt þetta til grundvallar við vinnslu málsins og telur brýnt að málið fái skjótan framgang. Í umsögnum sem nefndinni bárust komu fram ábendingar um framkvæmd við greiðslu vaxtastuðningsins. Umsagnaraðilar bentu á að greiðsla stuðnings til einstaklinga sem kjósa að ráðstafa honum inn á afborganir yrðu flókið ferli og gæta þyrfti sérstaklega að villuhættum. Meiri hlutinn beinir því til þeirra stjórnvalda sem fara með framkvæmd laganna að huga að framangreindu þegar þeim verður framfylgt.

á frumvarpinu. Þær byggja á tillögum sem fram komu í minnisblöðum frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu. Breytingartillögurnar varða allar b-lið 1. gr. frumvarpsins og eru til þess að veita skýra leiðsögn um framkvæmd við ákvörðun sérstaks vaxtastuðnings. Meiri hluti efnahags- og viðskiptanefndar tekur undir þessar tillögur ráðuneytisins og gerir að sínum. Í fyrsta lagi er lögð til breyting er varðar orðalag

en ekki stuðningurinn sjálfur fyrir skerðingar. Jafnframt sé það skýrt að hámarksfjárhæðir ákvæðisins eiga við um stuðninginn að loknum skerðingum.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið benti á í minnisblaði sínu á að sú staða kunni að koma upp að aðili sem valið hefur að sérstakur vaxtastuðningur skuli koma til lækkunar á afborgunum, húsnæðisláns, endurfjármagni eða greiði lánið upp eftir að stuðningur er hafinn en áður en honum er lokið. Því er lögð til sú breyting að við þær aðstæður skuli sú fjárhæð sérstaks vaxtastuðnings sem þá stendur eftir greiðast inn á það lán sem sætir uppgreiðslu eða endurfjármögnun og ef við á til greiðslu uppgreiðslugjalds. Í þriðja lagi er lögð til breyting er varðar 7. tölulið b-liðar 1. gr.. Nauðsynlegt er að það komi skýrt fram í ákvæðinu sjálfu að réttur til sérstaks vaxtastuðnings fellur niður í lok ársins 2024. Þannig er ákvörðun sérstaks vaxtastuðnings bundin við árið 2024, þ.e. frumákvörðun við álagningu 2024, breytingar vegna kæru á þeirri álagningu og eftir atvikum leiðréttingar, allt innan ársins 2024. Við teljum að hér sé verið að gera þetta skýrara með þessum breytingum.

bætist við nýr málsliður þess efnis að Fjársýslunni verði á tímabilinu 1.–31. desember 2024 sendar upplýsingar að lokinni kærumeðferð og leiðréttingum samkvæmt ákvæðum tekjuskattslaga. Jafnframt er fallist á ábendingar sem fram komu í umsögnum Landssamtaka lífeyrissjóða og Samtaka fyrirtækja í fjármálaþjónustu um að frestur lánveitanda til að ráðstafa greiðslum inn á höfuðstól verði rýmkaður. Er því lagt til að miðað verði við að Fjársýslan greiði sérstakan vaxtastuðning og miðli upplýsingum, annars vegar á tímabilinu 1.–15. ágúst til lánveitanda sem ráðstafar greiðslum beint inn á lán og hins vegar á tímabilinu

Þá eru að auki lagðar til minni háttar orðalagsbreytingar sem m.a. skýrast af þeim breytingum sem lagðar eru til, til þess að þetta passi nú allt efnislega og málfræðilega en þarfnast ekki sérstakrar umfjöllunar hér. Vísast að öðru leyti til ítarlegrar umfjöllunar um breytingartillögur í nefndaráliti meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar. Að framansögðu virtu leggur meiri hluti efnahags- og viðskiptanefndar til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem hér hefur verið gerð grein fyrir og lagðar eru til í sérstöku þingskjali.

Frú forseti. Líkt og fram kom í upphafi míns máls má rekja tilefni frumvarps þessa til stuðnings ríkisstjórnarinnar og Sambands íslenskra sveitarfélaga við langtímakjarasamninga á vinnumarkaði og aðgerða þeirra til að styðja við sameiginleg markmið stjórnvalda og samningsaðila um að leggja grundvöll að bættum lífskjörum og kaupmætti launafólks og stuðla að lækkun verðbólgu og vaxta. vaxta. Það er megintilgangur þessa frumvarps. En mig langar að taka það hér fram að nefndinni

skal hann ráðstafa greiðslu inn á lán, en sé honum það ekki unnt skal hann endurgreiða Fjársýslunni þá fjárhæð sem ekki var ráðstafað. Breytingin er til hagsbóta fyrir einstaklinga og er ákveðinn varnagli ef upp skyldu koma einhvers konar örðugleikar við að ráðstafa greiðslu inn á afborganir. Í ljósi þess að þessi ábending barst nefndinni seint þá legg ég það til, til þess að nefndinni gefist færi á að fara yfir þessa breytingu, þá gangi málið til nefndar milli 2. og 3. umræðu, en að þessari umræðu lokinni þá greiðum við atkvæði um þær breytingartillögur sem hér og nú liggja fyrir.

við fjölluðum um framkvæmdina á þessu í efnahags- og viðskiptanefnd. Ég tel að með þeim breytingartillögum sem hér er verið að leggja fram og svo þeirri breytingu sem mun að auki koma fram milli 2. og 3. umræðu sé verið að ná utan um þetta, því að auðvitað er tilgangurinn með þessu öllu saman jú sá að vaxtastuðningurinn rati til þeirra sem rétt eiga á honum í samræmi við kjarasamninga og í samræmi við yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar og Samtaka íslenskra

að tíminn sé aðeins lengdur. En það eru til einfaldari leiðir. Almennar vaxtabætur eru greiddar út bara beint til einstaklinga. Við gætum gert það líka ef einstaklingur velur það að fá frekar jafnar greiðslur til að létta á greiðslubyrðinni síðari hluta ársins 2024. Getur hv. þingmaður ekki tekið undir það með því að taka Fjársýsluna út sem millilið til að greiða inn á lánið þá muni það einfalda málið mjög? Niðurstaðan í reikningsdæminu væri nákvæmlega sú sama þess að það skiptir ekki máli hvort það er einstaklingurinn sjálfur sem fær peninginn og borgar lánið eða hvort það er Fjársýslan sem borgar inn á lánið nema bara að ef Fjársýslan á að gera það getur flækjustigið orðið svo mikið að sá sem á rétt á vaxtagreiðslunum verði af þeim.

höfum lagt upp með í þessari vinnu, að með þessu lagafrumvarpi sé verið að fylgja eftir og gera að lögum þann stuðning sem ríkisstjórnin kemur með inn í kjarasamningsviðræðurnar. Hér er útfærslan lögð til og það er verið að hnykkja á varnöglum einmitt til þess að sú útfærsla gangi upp. Það er það sem við höfum lagt til grundvallar í allri okkar vinnu, þ.e. að það sem lagt er upp með í kjarasamningum standi og að það skili sér.

það hvers vegna það er alltaf verið að velja svona flóknar leiðir. Við greiðum barnabætur vegna einhverrar stöðu sem fólk er í og við greiðum þær bara beint til foreldranna.

Útfærslan er til stuðnings því sem kemur fram í kjarasamningum og yfirlýsingum ríkisstjórnarinnar og hún er til þess að vera ekki verðbólguhvetjandi og til þess að vinna á og vera vaxtastuðningur til einstaklinga. Það kemur m.a. fram í umsögn Alþýðusambands Íslands að áhersla hafi verið lögð á það að vaxtabætur greiddust inn á lánið og kæmi til lækkunar á afborgunum fremur en að greiðast beint út við álagningu. hringir.) sama efni sem ríkisstjórnin var með yfirlýsingu um og það er það sem hér er verið að útfæra í takti við markmið

Og þá einhvern veginn velur fólk: Já, bara um að gera að hafa þetta bara flókið. Þarna er verið að styðja við fólk sem er búið að greiða út vexti á síðasta ári og verið að koma til móts við það. Fólk sem greiddi vexti á síðasta ári fær eitthvað til baka með framlagi en þá ætlar ríkið að ákveða hvernig fólk á að ráðstafa því. Við erum að sjá heimili berjast í bökkum núna vegna vaxtagreiðslna síðasta árs. Fólk er að kaupa ný sumardekk undir bílana sína, undirbúa börnin fyrir leikjanámskeið sumarsins, kaupa hjól og annað þess háttar. Af hverju má ekki treysta fólki til að ráðstafa sínum peningum sjálft?

ríkisstjórnarinnar þegar kemur að stuðningi við kjarasamninga. Þetta er sú útfærsla og sú leið sem er valin einmitt í þeim tilgangi að koma til móts við heimili vegna

200.000 kr. inn á höfuðstól svona láns munu lækka árlega afborgun lánsins um 21.500 kr. Það er það sem hún mun lækka um, þannig að í aðalatriðum erum við að tala um að í algjöru tilgangsleysi er verið að moka 5–7 milljörðum beint til bankanna, í rauninni bara í fangið á þeim. Þetta skiptir engu máli í stóra samhengi hlutanna fyrir einn eða neinn. Vandi fjölskyldna í dag er ekki lækkun höfuðstóls heldur lausafjárvandi og einmitt að geta greitt það sem þarf að greiða, t.d. fyrir börn, eða eins og einhver kom inn á áðan að skipta um dekk áður en fólk fær 80.000 kr. sekt fyrir að vera enn á nagladekkjunum þegar það hefur ekki efni á sumardekkjum.

og útspili ríkisstjórnarinnar um það hvernig eigi að styðja við þá og hafa verið settir fram með þeim hætti að aðilar vinnumarkaðarins, og þar á meðal verkalýðshreyfingin, skrifuðu undir kjarasamninga vegna þess að í þeim heildaraðgerðum, sem þetta mál sem við ræðum hér í dag er hluti af, telur verkalýðshreyfingin sig vera að ná fram kjarabótum fyrir sitt fólk. Við erum að styðja við það hér með þessu frumvarpi því að tala það einhvern veginn niður eins og það skipti ekki neinu máli finnst mér bæði verið að gera lítið úr verkalýðshreyfingunni sem hefur verið að semja um kaup og kjör en líka stuðningi ríkisstjórnarinnar inn í þann aðgerðapakka.

Mér finnst þetta ekki muna nokkrum sköpuðum hlut fyrir fólkið í landinu. Þetta skiptir engu máli í stóra samhengi málsins. Þegar vaxtaafborganir hafa hækkað um 200.000–300.000 kr. í hverjum einasta mánuði þá hefur þetta inngrip alveg gríðarlega lítið að segja. Ég velti því líka fyrir mér hvort verkalýðshreyfingin hafi virkilega sett fram þessa kröfu eða hvort það hafi bara verið þannig að lengra hafi ekki verið komist og hún bara orðið að sætta sig við þetta á þennan hátt. Ég bara skil ekki hvernig hægt er að vaxtapína fólk svona brjálæðislega eins og hefur verið gert í skjóli þessarar ríkisstjórnar sem hefur ekkert gert til að koma í veg fyrir það og svo ætlar hún að koma með,

hvort hún telji þetta vera aðgerð sem skipti máli eða skipti ekki máli. Ég tel að það skipti gríðarlega miklu máli að hér hafi náðst langtímakjarasamningar. Mér finnst skipta máli að við vinnum að því að ná niður verðbólgu og vöxtum. Mér finnst skipta máli að ríkisstjórnin komi hér með aðgerðapakka upp á 20 milljarða inn í þetta. Og að gera lítið úr því og láta eins og það skipti ekki neinu máli fyrir heimilin í landinu — ég bara skil ekki úr hvaða raunveruleika það kemur.

að styðja við heimilin með sértækum vaxtastuðningi líkt og hér er verið að gera. Áætlað umfang þessarar aðgerðar er upp á 5–7 milljarða kr. Í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar

og til að greiða fyrir málinu. Einmitt til þess, með sérstökum vaxtastuðningi, að koma til móts við heimilin í landinu sem bera miklar vaxtagreiðslur.

þá er hér um að ræða niðurstöðu úr samtali milli aðila og yfirlýsingu frá ríkisstjórninni, og hér er útfærslan komin. Það verður bara að hafa það ef hv. þingmaður er ekki hlynntur þessari aðgerð. Ég tel hana vera til bóta. Ég tel að hér séum við að sníða ramma í kringum aðgerð og skýra þannig út að hún komist til framkvæmda fljótt og örugglega og verði heimilunum í landinu til hagsbóta. Auðvitað skiptir máli að fara eftir þeirri niðurstöðu sem kom út úr samtali og fylgja því eftir hér í þingsal.

Virðulegi forseti. Fyrsti minni hluti gerir engar athugasemdir við barnabótahluta frumvarpsins en gerir einfalda breytingartillögu hvað varðar vaxtabæturnar og þá sérstaklega hvernig standa á að greiðslu þeirra. Fyrsti minni hluti mótmælir harðlega því að búið sé að ráðstafa þeim fyrir heimilin í stað þess að þau fái þær í hendur til eigin nota. Fyrsti minni hluti leggur því til þá breytingu að 3. málsliður 5. töluliðar b-liðar 1. gr. orðist svo: Ákvörðun um ráðstöfun er bindandi en ef ekkert er valið skal sérstakur vaxtastuðningur greiddur út í formi eingreiðslu. Frumvarpið sem hér er til umfjöllunar gerir ráð fyrir að þessi sérstaki vaxtastuðningur verði lagður inn á höfuðstól lánsins eða að hægt sé að dreifa honum jafnt á afborganir seinni helmings ársins. Verði ekkert valið fyrir lok júní er stuðningnum ráðstafað inn á höfuðstól. Ég velti fyrir mér hvernig þetta samræmist markmiðum frumvarpsins eins og þeim er lýst í kafla 3.2, um að vaxtastuðningurinn eigi að koma til móts við þunga vaxtabyrði heimila í lág- og millitekjuhópum. Í þeim kafla kemur einnig fram að áætlað umfang sérstaks vaxtastuðningsins nemi 5–7 milljörðum kr. Nú er það svo að sú sem hér stendur á alltaf erfitt með umræður um vaxtabætur. Í eðli sínu eru vaxtabætur niðurgreiðsla ríkisins á vöxtum sem gerir bönkunum kleift að halda vaxtastigi hærra en ella og viðhalda þeim lengur en þeir annars gætu. Þannig eru heimilin blóðmjólkuð af bönkunum sem hagnast gríðarlega en ríkið fer svo í sameiginlega vasa þessara sömu heimila og endurgreiðir þeim hluta þess sem bankarnir hafa tekið og af því leiðir, að sjálfsögðu, að ríkið hefur minna en annars til umráða á meðan bankarnir halda öllu sínu. Ég hef stundum sagt að vaxtagreiðslur séu styrkur til bankanna svo þeir geti haldið áfram að vaxtapína fólkið. Að þessu öllu sögðu er umhverfið hér á landi þó jafn hræðilegt og raun ber vitni og því erfitt að mótmæla því að heimilin fái fjármagn í vasann til að létta þeim róðurinn. En nú ber svo við að fólkið, heimilin í landinu, eiga ekki að fá þessa peninga í vasann. Forræðishyggja ríkisstjórnarinnar gagnvart fólki, vaxtapíndu fólki, er svo mikil að það á að taka af fólki valdið til að ráðstafa þessum vaxtastuðningi. Honum er hreinlega ráðstafað beint til bankanna án þess að eiga nokkra millilendingu hjá þeim sem hann á að hjálpa. Þannig að fólkið sem búið er að vaxtapína svo mikið að það hefur ekki haft efni á því að fara til tannlæknis, gera við bílinn, kaupa stærri skó á ört stækkandi börn o.s.frv. mun enn þá ekki geta það þrátt fyrir þessar vaxtabætur. Þær fara nefnilega beint til bankanna.

en það fer þó eftir samhengi hlutanna og sú skynsemi á alls ekki við í dag. Núna er vandi heimilanna nefnilega greiðslu- og lausafjárvandi. Lækkun höfuðstóls upp á 200.000 á 50 millj. kr. láni samsvarar 21.500 kr. lækkun greiðslna á einu ári, eða 0,004% lækkun vaxta. Miðað við þessar forsendur eru það 1.792 kr. á mánuði.

Ráðstöfun til jöfnunar afborgana, sem er líka gefinn kostur á, er öllu skárri en getur þó ekki skilað meiru en sem nemur lækkun á greiðslubyrði um 41.667 kr. á mánuði á seinni helmingi þessa árs. 41.000 kr., eða tæpar 42.000 kr,. eru jú alltaf eitthvað en miðað við vaxtagreiðslurnar sem ég las áðan eru 42.000 kr. ekki nema 9,3–11,6% lækkun afborgunar á mánuði. 10% lækkun vaxtaafborgana getur nú ekki talist mikið í samhengi hlutanna. Svo má nefna að upphæðirnar sem ríkisstjórnin er að ætla í að hjálpa heimilum sem eru vaxtapínd í hennar skjóli eru 5–7 milljarðar kr.

en ríkisstjórnin 2012 hafði það einnig það fram yfir þá sem nú er að greiða þessa upphæð beint til heimilanna til ráðstöfunar. Það er ekki mikill bragur á þessu en að þessu sögðu ætla ég að lesa álit fyrsta minni hluta efnahags- og viðskiptanefndar. Fyrsti minni hluti telur afar mikilvægt að stjórnvöld aðstoði heimili landsins sem um þessar mundir glíma við himinháa greiðslubyrði óverðtryggðra lána eða sífellt hækkandi höfuðstól verðtryggðra lána. Í tengslum við gerð kjarasamninga fyrr í vor hefur ríkisstjórnin lagt fram frumvarp um sérstakan vaxtastuðning. Það úrræði sem frumvarpið leggur til nær þó ekki markmiði sínu, nema að litlu leyti. Vaxtabætur eru í eðli sínu tilfærsla frá stjórnvöldum til bankakerfisins. Því hærri sem vaxtabæturnar eru, því meira rukka bankarnir. Almenningur fær sjaldan að njóta góðs af hækkun þeirra. Sú aðgerð sem frumvarp þetta fjallar um er aðeins nýjasta dæmið. Í frumvarpinu er lagt til að greiddur verði sérstakur vaxtastuðningur sem getur að hámarki verið 150.000 kr. í tilfelli einstaklinga, 200.000 kr. í tilfelli einstæðra foreldra og 250.000 kr. í tilfelli hjóna og sambýlisfólks. Gallinn í þessu úrræði er þó ekki fjárhæð stuðningsins, heldur fyrirkomulagið. Boðað er að vaxtastuðningnum skuli ráðstafað inn á höfuðstól þess húsnæðisláns sem ber hæstar eftirstöðvar hjá viðkomandi, nema ef þess er óskað að stuðningnum verði varið til jafnrar lækkunar á afborgunum tiltekins láns út árið 2024. Markmið aðgerðarinnar missir algjörlega marks ef greiða á vaxtastuðninginn beint inn á höfuðstól lána. Það hefur lítil sem engin áhrif á fjárhag fólks sem glímir við aðkallandi greiðsluvanda. Í umsögn Hagsmunasamtaka heimilanna um frumvarpið má finna dæmi um hve lítil áhrif slík ráðstöfun hefði, en þar segir: „Til að setja það í samhengi við 10% ársvexti sem er nálægt því sem nú á við um flest lánaform myndi slík niðurgreiðsla á höfuðstól aðeins lækka vaxtabyrði um 1.250–2.083 kr. á mánuði.“ Fyrsti minni hluti vill einnig taka undir ábendingu Hagsmunasamtaka heimilanna um mikilvægi þess að ekki verði tekin uppgreiðslugjöld af ráðstöfun sérstaks vaxtastuðnings inn á höfuðstól húsnæðislána. Ráðstöfun til jöfnunar afborgana er öllu skárri, en getur þó ekki skilað meiru en sem nemur lækkun á greiðslubyrði um 41.667 kr. á mánuði, á seinni helmingi þessa árs. Fyrsti minni hluti telur að betur færi ef fólk fengi sérstakan vaxtastuðning greiddan beint inn á bankareikning. Slík tilhögun myndi veita fólki í aðkallandi greiðsluvanda meira svigrúm en sú tilhögun sem frumvarpið boðar. Þannig hefði fólk ráðrúm til að losa sig undan þeim skuldum sem bera hærri vexti, svo sem yfirdráttarlán. Uppgreiðsla yfirdráttar um 250.000 kr. skilar margföldum ávinningi samanborið við niðurgreiðslu höfuðstóls húsnæðisláns um sömu fjárhæð.

Ákvörðun um ráðstöfun er bindandi en ef ekkert er valið skal sérstakur vaxtastuðningur greiddur út í formi eingreiðslu. Rökin sem ég hef heyrt fyrir því að samþykkja þá tilhögun sem lögð er fram í frumvarpinu er að um þetta hafi verið samið við verkalýðshreyfinguna. Við því vil ég segja að ég hef enga trú á því að með þessari tilhögun hafi kröfum verklýðshreyfingarinnar verið mætt. Ég er sannfærð um að lengra hafi einfaldlega ekki verið komist, enda eru það almennt bankarnir sem njóta meiri stuðnings þessara ríkisstjórnar en heimilin í landinu. Fari þetta atriði óbreytt í gegn er ríkissjóður einfaldlega að styrkja bankana um 5–7 milljarða með almannafé. Skorturinn er ekki þar. Bankarnir synda í peningum heimilanna og ná hvergi til botns. Heimilin eru hins vegar í verulegum vanda og þó ekki sé þetta mikið upp í allt það sem frá þeim hefur verið tekið á undanförnum tveimur árum getur þetta þó létt þeim lífið, fái þau þetta fjármagn í eigin vasa til ráðstöfunar. Ég vona að hv. þingmenn samþykki breytinguna, sem munar engu fyrir ríkissjóð, svo að þessir fjármunir verði greiddir beint til heimila landsins til ráðstöfunar.

Það mál sem við ræðum nú er komið til vegna þess að gert var samkomulag í tengslum við kjarasamninga, til að greiða fyrir þeim, um að barnabætur yrðu auknar og að greiddur yrði út sérstakur vaxtastuðningur.

vegna þess að í raun er búið að gera samkomulagið og við þurfum bara að finna út úr því hvernig við getum fest það í lögum. Ég er ánægð með að í tengslum við kjarasamninga hafi komið aukinn stuðningur við barnafólk og að húsnæðisbætur í þessu formi skuli hafa verið ákveðnar. Ég hefði samt haft tölurnar með öðrum hætti. Ég hefði t.d. hækkað upphæðina sem fylgir hverju barni undir sjö ára aldri. Henni er haldið í 130.000 kr. Árið 2022 voru greiðslur með börnum undir sjö ára 148.000 kr. Svo þegar breytingar urðu á kerfinu í fyrra var, í tengslum við þær breytingar, þessi upphæð lækkuð niður í 130.000 kr. og hún er látin haldast sem þýðir í raun skerðingu þannig að ef við myndum hækka þennan hlut um 6% færi þessi tala úr 130.000 kr. í 137.800 En það er svolítil lenska að þegar búið er að setja einhver viðmið eru þau látin rýrna vegna þess að þau fylgja ekki launavísitölunni í landinu. En við getum ekkert gert í þessu. Það er búið að semja um þetta. Síðan eru það þá vaxtagreiðslurnar. Samkomulagið var um að sérstakur vaxtastuðningur ætti að vera 23% af vaxtagjöldum ársins 2023 vegna lána sem tekin hafa verið vegna kaupa eða byggingar á íbúðarhúsnæði til eigin nota og búseturétturinn er þarna undir líka. þarna undir líka. Þannig er upphæðin reiknuð út en hún má síðan aldrei fara yfir 150.000 kr. á ári fyrir hvern einstakling, ekki yfir 200.000 kr. á ári hjá einstæðu foreldri og ekki yfir 250.000 kr. hjá hjónum eða sambúðarfólki og síðan eru eigna-

um það að vaxtastuðningurinn fari bara beint frá Fjársýslunni inn á höfuðstól einhvers ákveðins láns sem hann velur sjálfur eða þá að hann getur valið að að stuðningurinn fari með jöfnum greiðslum inn á og komi til móts við afborganir og þá er í frumvarpinu gert ráð fyrir að sá stuðningur fari einnig í gegnum Fjársýsluna og að Fjársýslan eigi að borga inn á lánið þann hluta sem tilgreindur er en svo borgar bara einstaklingurinn á móti það sem upp á vantar.

Vandinn er flækjustigið og ég er þeirrar skoðunar, eftir að hafa farið í gegnum umsagnir og samtöl við gesti í efnahags- og viðskiptanefnd, að það sé óþarfi að vera með þessar flækjur.

þennan vaxtastuðning út eins og almennar vaxtabætur eru greiddar beint til einstaklings. Það er hægt að gera með jöfnum greiðslum það sem eftir er af árinu 2024, eftir að vaxtagreiðslurnar hafa verið ákvarðaðar. Þess vegna, forseti, legg ég til breytingu í þá veru að sérstakar vaxtabætur verði greiddar milliliðalaust, þ.e. beint til lántaka eins og almennt er gert við greiðslu almennra vaxtabóta og þannig verði framkvæmdin einfölduð og um leið tryggt að tæknilegir erfiðleikar við útfærsluna verði ekki til þess að fólk verði af vaxtastuðningi. Samkvæmt frumvarpinu er mögulegt að nýta bæturnar til lækkunar á afborgunum, eins og ég fór yfir áðan, sem mun að sama skapi hækka ráðstöfunartekjur viðkomandi lántaka. Niðurstaðan væri því hin sama fyrir lántaka, hvort sem greitt er beint til hans eða greiðslurnar látnar fara til lánveitenda til lækkunar afborgana af láni, óski lántaki þess. Tæknilega getur verið ómögulegt fyrir Fjársýsluna að greiða beint inn á afborgun lána þannig að ef við bara tökum þetta flækjustig í burtu þá gengur samkomulagið milli aðila vinnumarkaðarins fullkomlega upp varðandi vaxtagreiðslurnar, því ráðstöfunartekjurnar verða nákvæmlega þær sömu.

eru þá teknar út í leiðinni en samkomulagið heldur að fullu. En líkt og framsögumaður sagði hér áðan, meiri hlutans, sem mælti fyrir nefndaráliti þeirra og breytingartillögum, þá hefur málið verið kallað inn til nefndar á milli umræðna og ég mun gera slíkt hið sama við þær breytingartillögur sem ég hef verið að mæla fyrir núna svo að nefndarmenn í efnahags- og viðskiptanefnd geti þá borið breytingartillögu mína saman við breytingartillögu meiri hlutans og metið hvora leiðina sé æskilegra að fara.

Það er nákvæmlega þetta sem ríkisstjórnin tilkynnti í tengslum við kjarasamningana. Forsenduákvæði kjarasamninganna kveða á um 5–7 milljarða í sérstakar vaxtabætur, ekki hækkun

En kjarasamningar snúast um ráðstöfunartekjur fólks. Ég geri ekkert athugasemdir við það að upphæðin öll sé greidd inn á höfuðstól lánanna. Þar er ekki flækjustigið eða villuhætturnar. Flækjustigið og villuhætturnar eru ef fólk velur að fá jafnar greiðslur það sem eftir er á árinu 2024. Þá kemur upp flækjustig

En það að greiða þetta út beint til fólksins breytir ekki ráðstöfunartekjunum. Það uppfyllir markmið samkomulagsins fullkomlega.

Útgangspunkturinn eru ráðstöfunartekjur fólksins, það er þannig í kjarasamningum. Flækjustigið sem er þarna á milli breytir engu í þeim efnum ef fólk velur þá leið sem varðar afborganir. Þess vegna finnst mér skynsamlegt, frú forseti, að við einföldum þetta eins og hægt er, búum ekki til yfirvinnu, óþarfa tækjakaup

þau viðmið sem þar er að finna, heildaraðgerðir ríkisstjórnarinnar sem eru boðaðar í tengslum við þá kjarasamninga, sem munu auka útgjöld ríkisins í þessi millifærslukerfi okkar um 20 milljarða á ári út samningstímann. Það eru barnabætur og húsnæðisstuðningur. Og já, það er sérstök aðgerð upp á 5–7 milljarða á þessu ári, einskiptisaðgerð þar sem ekki er farið inn í sjálft vaxtabótakerfið heldur sértæk aðgerð.

sem almenningur í landinu getur fengið samhliða þessum skynsamlegu kjarasamningum, samhliða þessum ráðstöfunum sem miða að því að styrkja okkar velferðarkerfi. Það er lykilatriði. Það er það samtal sem leiddi til þess að útfærslan á sérstaka vaxtabótastuðningnum yrði með þessum hætti, greitt inn á höfuðstól láns, 5–7 milljarðar,

einn part af þessum lausnum og hv. þingmaður veit það jafn vel og ég að sú breyting sem ég er að leggja til mun ekki skipta neinu máli fyrir verðbólgu eða þenslu. Það skiptir ekki máli hvort að ég tek 140.000 kr. úr hægri vasanum og Fjársýslan borgar 10.000 á móti eða hvort að ég borga 150.000 úr hægri vasanum og Fjársýslan setur 10.000 í vinstri. Þetta er nákvæmlega sama dæmið. Niðurstaðan er nákvæmlega sú sama þannig að markmiðin nást með einfaldari framkvæmd. Þannig að ég er ekki að gera athugasemd við neitt annað heldur en framkvæmdina og framkvæmdin sem ég legg til mun ekki breyta neinu varðandi verðbólgu eða þenslu eða önnur þau markmið sem áttu að nást með þessum kjarasamningum. Ég veit ekki hvernig ég get orðað þetta skýrar. En ég vona að hv. þingmaður sé sammála því að þetta dæmi er nákvæmlega það sama og mun ekki rugga bátnum heldur gefa sömu niðurstöðu með einfaldari framkvæmd. Við eigum ekki að festa okkur í framkvæmd sem gefur aukna hættu á villum og því að þeir sem eiga rétt á stuðningnum verði af honum.

Nefndin fjallaði um málið og fékk gesti á sinn fund eins og kemur fram í nefndaráliti. Með tillögunni er skorað á ríkisstjórnina að vinna að framkvæmd fjögurra ályktana Vestnorræna ráðsins sem samþykktar voru á ársfundi ráðsins 29.–30. ágúst 2023. Sú fyrsta er um hafið sem matarkistu okkar, önnur er um vestnorrænar næringarráðleggingar, sú þriðja er um að draga úr matarsóun og auka matvælaöryggi og sú fjórða um möguleika á auknu samstarfi í tengslum við lýðskóla. Í greinargerð með tillögunni er þessum ályktunum ráðsins nánar lýst. Með ályktuninni um hafið sem matarkistu okkar eru leiðtogar ríkisstjórna og þjóðþinga landanna þriggja, þ.e. Íslands, Grænlands og Færeyja, hvattir til að útbúa heildræna áætlun um það hvernig vestnorrænu löndin geta unnið saman og staðið vörð um hafið sem matarkistu okkar og þannig komið í veg fyrir að auðlindir fari til spillis og um leið tryggt fæðuöryggi. Með ályktuninni um vestnorrænar næringarráðleggingar eru ríkisstjórnir landanna hvattar til að kanna möguleika á að koma á sameiginlegum vestnorrænum næringarráðleggingum. Í þeim ráðleggingum yrði áhersla lögð á staðbundna matarmenningu og fæðu úr nærumhverfinu. Með álykun um að draga úr matarsóun og auka matvælaöryggi eru vestnorrænir umhverfisráðherrar hvattir til að halda fund á árinu 2024 og skiptast á reynslu og hugmyndum um hvernig löndin geti dregið úr matarsóun og aukið matvælaöryggi á Vestur-Norðurlöndum. á Vestur-Norðurlöndum. Loks eru stjórnvöld hvött í fjórðu ályktuninni til að kanna möguleika á auknu samstarfi í tengslum við lýðskóla og athuga hvort nemendur slíkra skóla geti sótt styrk til uppihalds á meðan á slíku námi stendur. Með lýðskóla er hér átt við skólastig fyrir nemendur á aldrinum 14 til 18 ára. Nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt. Undir nefndarálitið rita, auk þeirrar sem hér stendur,

Það er ótrúlega mikilvægt að fram fari sjálfstæð rannsókn á snjóflóðinu í Súðavík. Þetta hefur verið baráttumál aðstandenda þeirra sem létu lífið í þessu skelfilega slysi í marga áratugi og ég er mjög glöð að við höfum náð góðri sátt um myndun þessarar rannsóknarnefndar. Þetta mál var vel unnið í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og ég vil sérstaklega vekja athygli á því að við komum okkur saman um að hafa þrjá nefndarmenn í þessari nefnd. Það var ekki sjálfgefið en það er ótrúlega mikilvægt til þess að viðeigandi sérfræðiþekking geti verið í nefndinni og ég vildi vekja sérstaklega athygli á því að það er vonandi hér með tryggt, ef þessi atkvæðagreiðsla fer eins og ég vænti að hún fari, og þar með geti þessi mikilvæga nefnd hafið störf sem fyrst og vonandi líka skilað af sér sem fyrst til að það náist einhver lending í þessu máli.

Þetta er í fyrsta sinn síðan lög um rannsóknarnefndir voru sett árið 2011 að Alþingi Íslendinga greiðir atkvæði um rannsóknarnefnd sem fjallar ekki um eftirmál hrunsins. Eins og fram hefur komið hafa aðstandendur og ástvinir þeirra sem létust í snjóflóðunum í Súðavík 16. janúar 1995 nú í tæplega 30 ár farið þess á leit við stjórnvöld með ýmsum hætti að gerð verði óháð rannsókn á tildrögum og aðstæðum þetta hörmulega kvöld og þessa nótt. Við fengum þetta erindi til okkar síðastliðið ár í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Við vönduðum okkur mjög við þessa vinnu og lögðum okkur fram um að ná saman um þessa tillögu og það tókst eftir vandlega yfirlegu. Mig langar að þakka þingmönnum í hv. nefnd fyrir samstarfið. Það er ekki sjálfsagt að ná sameiginlegri niðurstöðu en ég held og vona að það verði til gæfu fyrir okkur öll að afgreiða þessa tillögu hér í dag.

vegna snjóflóðanna. Ég vil taka undir það að vinnan sem fór fram í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd vegna málsins var mjög góð. Hún var ekki alltaf einföld eða auðveld, enda um stórt og erfitt mál að fjalla. Ég held að það skipti máli fyrir okkur sem þjóð að kafa ofan í, læra af og draga fram hvað það er sem gerist í svona hörmulegum náttúruhamförum eins og þarna áttu sér stað

það er fyrst og fremst þar sem rannsókn fór ekki fram þegar þessir skelfilegu atburðir áttu sér stað. Óskir aðstandenda um slíka skoðun hafa verið einlægar og einarðar í nær þrjá áratugi og þeir eiga skilið þau svör sem eru í boði. Ég tel þó rétt að hér komi skýrt fram að við skoðun málsins hjá hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd kom ekkert fram sem gaf vísbendingu um að atburðir hafi þarna átt sér stað með saknæmum hætti. Ekkert gefur tilefni til að halda að þarna hafi atburðir orðið með saknæmum hætti en það er rétt að þessi sorglegi atburður fái loksins tilhlýðandi skoðun sem verður vonandi til þess að hægt verði að setja punkt við þennan harmþrungna viðburð í sögu samfélagsins alls.

Við í Framsókn styðjum heils hugar þessa tillögu. Hér er um viðkvæmt mál að ræða, hræðilegt slys sem varð á þessum tíma sem hefur skilið eftir sár á íslensku samfélagi í áratugi. Það sem er kannski mikilvægt en hefur komið hér fram er að á sínum tíma var það auðvitað þannig að það má kannski segja að það hafi ekki farið fram nægilega mikil rannsókn. Ég tel að þessi tillaga verði kannski til þess að við fáum svör og séum — vegna þess að við búum einfaldlega á þessu landi okkar þar sem náttúruhamfarir ganga reglulega yfir, eins og við þekkjum bara nýleg dæmi um — að læra af reynslunni og getum tekið á þeim atburðum sem hér verða í nánustu framtíð.

Þrátt fyrir að búið sé að benda á að þetta frumvarp heimili ekki rafrænar stefnubirtingar í einkamálum og að ekki standi til að veita einkaaðilum aðgang að island.is til slíkra stefnubirtinga er það svo að ráðherra hefur vald til að setja reglugerð sem heimilar nákvæmlega það án nokkurrar aðkomu Alþingis. Fjármálaráðherra hefur til að mynda þegar sett reglugerð sem heimilar lögmönnum að stunda innheimtuaðgerðir í gegnum stafrænt pósthólf stjórnvalda og ekki er útilokað að sú reglugerðarheimild nái þegar til stefnubirtinga í einkamálum sem varða innheimtuaðgerðir. Ég tel að nefndin þurfi að athuga betur hvort tilefni sé til að gera breytingar til að koma í veg fyrir að einkaaðilum verði falið vald til að birta dómstefnur í gegnum stafrænt pósthólf stjórnvalda án þess að tryggt sé að birting hafi komist til þess er hún beinist að, líkt og gera á um ákærur í þessu frumvarpi þar sem ákæra telst aðeins réttilega birt þegar ákærði hefur staðfest móttöku hennar. Forseti. Það er ekki tilefni til að fara efnislega í málið á þessum tíma en ég ætla ekki að leggjast gegn því að málið fari til frekari umfjöllunar í nefndinni. Frumvarpið fjallar þó um eitt og ekki annað og ég tel að það sem

því það er mikilvægt að við vöndum vel þessa lagasetningu, séum vel upplýst um þá ákvörðun sem við erum að taka því að frumvarpið er gott, markmið þess er gott og verði það að lögum verður það mikil réttarbót.

Það er nauðsynlegt að tryggja hagsmuni einstaklinga sem oft standa höllum fæti og vinna á þeim annmörkum sem ég nefndi áðan í ræðu minni. Flokkur fólksins mun því sitja hjá að þessu sinni og þingmaður greiðir því ekki atkvæði.

styðjum þessar aðgerðir og reyndar fögnum því að það hafi verið farið í að styrkja stuðningskerfin við barnafólk og þá sem skulda húsnæðislán í gegnum kjarasamningana. Við gerum hins vegar athugasemdir athugasemdir við framkvæmd. Ég er með sérstaka breytingartillögu um hana sem liggur hér á þingskjali og ég fór yfir áðan í umræðunni en hef óskað eftir því að hún fari bara til nefndarinnar á milli umræðna þannig að

Hér erum við að greiða atkvæði um gott mál, bæði um barnabætur og vaxtabætur, en forræðishyggjan hjá þessari ríkisstjórn er alveg með eindæmum, að henni skuli bara detta í hug að reyna að finna upp hjólið aftur.

Virðulegi forseti. Ég tel að þessi aðgerð sé ekki að ná tilgangi sínum. Hún er ekki að koma að gagni fyrir fólkið í landinu sem er ekki að hafa áhyggjur af

Virðulegi forseti. Við greiðum hér atkvæði um frumvarp sem er útfærsla á lögum vegna stuðnings stjórnvalda vegna kjarasamninga. Hér er um að ræða sérstakan vaxtastuðning að umfangi 5–7 milljarða kr. sem kemur til viðbótar almennum vaxtastuðningi. Við í Vinstri grænum styðjum framgang þessa máls og teljum það skipta miklu máli og vera mjög til góðs og munum einnig greiða atkvæði með breytingartillögum meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar sem eru til þess að auka á skýrleika við framkvæmd málsins.

þá finnst mér verið að fara ranga leið. Þarna er um að ræða fólk sem hefur verið að greiða vexti upp á milljónir á síðasta ári og það er hugsanlegt að hjón fái 250.000 kall í þennan vaxtastuðning

Herra forseti. Við greiðum hér atkvæði um frumvarp sem er hluti af aðgerðum ríkisstjórnarinnar til stuðnings kjarasamningum á almennum vinnumarkaði sem gengið var frá í mars síðastliðnum. Markmið frumvarpsins er í samræmi við þá yfirlýsingu sem ríkisstjórnin gaf og vinna nefndarinnar hefur miðað að því að útfærslan og önnur atriði séu í samræmi við það. Þetta er hluti af heildaraðgerðum ríkisstjórnarinnar sem nema hátt í 20 milljörðum og svo verður það áfram út samningstímann. Það er munur á einskiptisaðgerð vegna sérstaks vaxtastuðnings sem er annars vegar í frumvarpinu og svo hins vegar því sem snýr að hækkun barnabóta, hækkun skerðingarmarka og lækkun skerðingarhlutfalls til að ná samræmi við aðalatriðið; að kaupmáttur launafólks vex með skynsamlegum kjarasamningum, með skynsamlegum ráðstöfunum ríkisstjórnarinnar því til stuðnings og vextir lækka samhliða hjöðnun verðbólgu. (Forseti hringir.) Það er mesta kjarabótin sem almennings í landinu

Þetta er mjög einföld breytingartillaga sem í rauninni felst ekki í öðru en því að þessir fjármunir verði lagðir inn á reikning fólksins sem er búið að bera þessa vaxtabyrðar svo að það geti nú sinnt því sem það þarf, hugsanlega farið til tannlæknis,

Og þó að þau fái þetta allt saman til sín þá er þetta samt ekki mikið í samanburði við þær byrðar sem þau hafa þurft að bera núna að undanförnu og ég vona innilega að þingheimur samþykki þetta.